implicitna pitanja. Jedno pitanje je - na čiji predlog? Znači, mi ovde sigurno da se naslanjamo na predlog resornog ministarstva, ne možemo to bez njih da radimo ni slučajno. Drugo, obično se naslanjamo i na predlog situacije na lokalu, u gradovima, itd, zavisno od toga kakva je situacija kod njih, itd. Znači, to je suština. Gledamo realne uslove.Prema tome, nema razloga da ministar ne donese tu odluku, ako ima takav predlog, ako postoje razlozi za neko drugo rešenje, onda će sigurno da se gleda realnost. Hvala lepo.

Na osnovu čega ćete vi odlučivati, gospodine Vujoviću, kada ćete obustaviti, a kada nećete? Da li postoje nekakvi unapred određeni kriterijumi kada ćete obustaviti, a kada nećete? Kako ćete vi doneti tu odluku? Zbog čega to nije napravljeno kao vaša obavezna mera, nego kao vaša proizvoljna odluka? Upravo ono što vi govorite, da ne treba da imamo situacije krize, meni se čini da ste upravo vi to pravo sebi dodelili ovim i da mi nemamo jasne kriterijume na osnovu kojih ćete vi nekada doneti tu odluku, a nekada nećete, a znate koliko imaju problema prosvetni radnici, pa čak i sa tom isplatom jubilarnih nagrada.

da donese odluku na predlog resornog ministarstva i da odredi meru privremenog obustavljanja transfera. Nemamo trajnu meru, samo privremeno obustavlja te transfere u toku fiskalne godine.

Ali, takva je situacija kod nas. Mi više od toga ne možemo.Neko je ovde predlagao da se to publikuje na internetu. Nemam ja problem sa tim, ali situacija je takva da mi zbog samostalnosti lokalne samouprave, zbog nezavisnosti, mi ne možemo njima trajno da ukinemo transfere čak i ako ne ispunjavaju te obaveze. Možda ovi ljudi koji ovde vidim da znaju gradove i opštine, znaju kako to funkcioniše. Znači, mi jedino možemo možemo na predlog resornog ministarstva da tu meru i sada u okviru rino-sistema, da posle 45 dana aktiviramo tu meru bez problema, ali moramo u decembru sve to da

ministre, i ja smatram da je član 16. potpuno obesmislio druge zakone i vi nastavljate sa usvajanjem kontradiktornih zakona, gde jedan zakon isključuje drugi. Vi ovde praktično suprotno zakonima koji predviđaju pojedinačne i kolektivne ugovore zabranjujete indirektnim i direktnim korisnicima budžeta i lokalnim samoupravama da isplaćuju nadoknade novogodišnje, božićne ili druge vidove bonusa, a s druge strane, takođe u istom članu predviđate kaznu ukidanjem transfernih sredstava za one lokalne samouprave koje ne uplate jubilarne nagrade zaposlenima u osnovnom i srednjem obrazovanju.Prvo, potpuno je besmisleno da opštine i gradovi plaćaju jubilarne nagrade jer im ne isplaćuju zarade. Zarade isplaćuje Ministarstvo finansija, a nama nalažete da opštine iz svojih budžeta, od kojih ste već uzeli pare, treba da finansiraju jubilarne nagrade. Ako ste već uzeli pare opštinama, onda bar preuzmite na vas obavezu isplaćivanja jubilarnih nagrada. ako neko ne plati, kažete dalje – biće kažnjen ukidanjem transfera. Na ovaj način vi svrstavate sve u isti koš i one gradove i opštine koji su imali blokirane račune škola, blokiranje javnih ustanova, pa ste im onda netransparentno dodeljivali sredstva iz budžeta za tekuću likvidnost, kao što je to Kragujevac 300 miliona, Niš 200 miliona, Leskovac 160 miliona, Novi Sad 120 miliona, slučajno ili ne, to su sve gradovi kojima upravljaju kadrovi SNS, a oni, poput Trstenika, recimo, koji nijedan dan nije imao nijednu školu i ustanovu blokiranu, gde su svi toaleti napravljeni, gde se ne duguje nijednoj školi ništa, njih svrstavate u isti koš kao i ove kojima već dajete pare iz budžeta.Prema tome, ovaj član zapravo ugrožava rad i normalno funkcionisanje lokalnih lokalnih samouprava i drugih direktnih i indirektnih korisnika budžeta i obesmišljava postojanje kolektivnih ugovora i treba ga ukinuti. **Maja Gojković** Reč ima Zoran Živković, pa ministar. **Zoran Živković** Uz podršku argumentima koje je dao moj kolega koji je govorio pre mene, ponovo moram da ukažem na jedan paradoks, a to je da na amandman u istovetnom tekstu kolega dobije odgovor u sedam redova, a ja dobijem odgovor u 16 redova. Baš bih voleo da vidim metodologiju koja dovodi do toga. Znači, ili je neka vrlo ozbiljna metodologija ili neko nema pojma šta piše.Ali, da uđemo u suštinu, u obrazloženju koje je dato kolegi Aleksiću, kaže u jednom delu teksta – na zahtev reprezentativnih sindikata u osnovnim i srednjim školama predviđeno je da na predlog ministra nadležnost za poslove obrazovanja, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti itd. Od kad sindikati imaju pravo da zahtevaju nešto od Vlade, ili u ovom slučaju od parlamenta koji treba da donese ovaj zakon? Koja je to formulacija? Zašto te formulacije nema u obrazloženju koje je dato meni? To je potpuno besmisleno.Sindikati mogu da apeluju, mogu da se bore za svoja prava. Ja podržavam tu njihovu borbu, ali da vi odbijate amandman koji uskraćuje ministrima obrazovanja i finansija da po svojoj slobodnoj volji i oceni ukidaju neka sredstva lokalnim samoupravama, i to pravdate sindikatima, to je besmisleno. Postoji budžetska inspekcija, postoji DRI i njihov posao je da se bave time kako se troše budžeti i da li se ispunjavaju sve obaveze.Konačno, još jednu rečenicu, ako mi dozvolite, to odokativno odlučivanje dovodi do toga

Mislim da je jako važno da se razumemo šta smo mi mislili, šta je namera bila ljudi koji su pisali ovaj član, odnosno stav 3. ovog člana koji je posebno predmet razmatranja i šta je stiglo i da imamo tu potpunu jasnoću oko toga šta ovde piše.Znači, ovde piše sledeće – u obračunu plata se između ostalog obračunavaju i jubilarne nagrade. Prva dva člana govore o tome da se ove stvari koje se dešavaju godišnjom frekvencijom… Tu postoje ograničenja. Ako neko kome 20 godina službe pada 2017. godine, zbog tog kratkoročnog ograničenja bude preskočen, on neće dobiti sledeću za narednih devet godina. Zato smatramo da dugoročne stvari ne treba da budu predmet kratkoročnih ograničenja, jer je jako mali broj ljudi koji dobija to i zato što se one inače budžetiraju.Prema tome, ovde kažemo – ukoliko lokalna samouprava koja to prenosi školama ne postupi po onome što je transferisano, onda Ministarstvo finansija na zahtev, na predlog resornog ministarstva, ima pravo da obustavi transfere u tom iznosu. Drugim rečima, da bi obezbedili sredstva da može da direktno da … To piše tu. Pogledajte šta piše, evo, čitajte. Piše – na Piše – na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja privremeno obustavi prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade u iznosu ne isplaćenih ne isplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenim u osnovnim i srednjim školama. Znači, mi računamo njima jubilarne nagrade i kažemo, ako to ne isplatite, mi ćemo to obustaviti.Ja sam objasnio sam objasnio intenciju ovog člana. Intencija člana je da se to izuzme, pošto se prvo ograničenje odnosi na godišnje, božićne itd. nagrade, a ovo se odnosi na desetogodišnje nagrade, razumete? Želeli smo da njih izuzmemo iz tih kratkoročnih ograničenja kroz koja sada prolazimo. To je bila naša namera i to ovde piše. I prema tome mi želimo da ostanemo pri toj nameri. Ako nemate drugo rešenje…(Zoran Živković, s mesta:

**Zoran Živković** Postoji bolje rešenje koje je suštinski, generički potpuno logično, pošto već država, ministarstvo isplaćuje plate prosvetnim radnicima. Gde je logika da ove nagrade isplaćuju lokalne samouprave? Nema nikakve logike u tome. Znači, promenite zakon. Ovo je pisalo u zakonu, pa može da se promeni, nije to argument. Promenite zakon i potpuno je logično da te nagrade isplaćuje ministarstvo, odnosno iz budžeta. To je tako bilo do 2007. godine. Ne znam ko je to promenio, nije imao dobru nameru.Generalno je potpuno besmisleno isto da lokalne samouprave to plaćaju, jer može da se desi, recimo, da je neki učitelj devet godina radio u Beogradu, a onda iz nekog razloga se preseli u Svilajnac i sad neko u Svilajncu treba da mu da nagradu za 10 godina radnog staža. Potpuno besmisleno. On nije lokalni učitelj ili lokalni nastavnik, nego je on nastavnik, državni činovnik u Ministarstvu prosvete.Prema tome, prvo prihvatite ovaj amandman i time pokažite dobru volju, a vrlo brzo nam dajte Predlog zakona o izmeni Zakona i mi ćemo glasati apsolutno za to, i to je rešenje gde onda nema potrebe da vi budete arbitar, pa vidite da li je nešto u redu, da li nešto nije u redu? Mislim da se oko toga složimo i slažemo i očekujem da kažete da je moj predlog dobar. Hvala, ministre. Zahvaljujem.Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu u Narodnoj skupštini.Urečena

mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, te konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Goranu Pekarskom izabranog sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje.Na osnovu odluke RIK i izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Goranu Pekarskom.Čestitam i molim da pristupimo polaganju zakletve.Poštovani narodni poslaniče,

da pristupi potpisivanju teksta zakletve.Čestitam u svoje ime i u ime poslanika Narodne skupštine Republike Srbije. Želim vam uspešan zajednički rad.Na

Predložili smo da se briše član 17. koji govori o naknadama za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih radnih tela u javnom sektoru. Predlog zakona o budžetu kaže da se te njihove naknade neće povećavati u 2017. godini.Kao i za prethodnih nekoliko članova, gde smo predlagali brisanje, za ovaj član takođe mislimo da nije bilo potrebe u Predlogu zakona o budžetu zato što je ovo već regulisano drugim zakonima. Valjda se zabrana povećanja zarada u javnom sektoru odnosi i na sve ove koje ste ovde nabrojali. Ovde takođe govorite da direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije mogu formirati komisije i druga stalna ili privremena tela u skladu sa posebnim zakonom. Dakle, opet govorite da postoji poseban zakon ili drugi propis i dalje je nama nejasno zbog čega to servirate servirate ovde.Inače, u Srbiji ima 11.470 direktnih i indirektnih korisnika budžeta i svako od njih ima svoja opšta akta, na osnovu kojih prihvatate amandman zato što kažete – članom 17. Predloga zakona zadužuju se nadležni organi i korisnici javnih sredstava da preispitaju potrebe postojanja i visine naknade koje se isplaćuju. Ovo jednostavno nije tačno. Ovo ne stoji u zakonu. Ovo što ste vi napisali u obrazloženju zbog čega ne prihvatate amandman. Možda ste bili umorni, možda je mnogo amandmana, pa niste uspeli da ispratite na koji član se odnosi koji amandman.Vaše obrazloženje ne odnosi se na član na koji smo mi podneli amandman. Ovo govori da ste radili onako tek da uradite posao da biste u onu nedelju imali kao pripremljen Predlog budžeta. Hvala. Vujović. **Dušan Vujović** Ispred sebe imam, nadam se, isti tekst Nacrta zakona o budžetu za 2017. godinu. Vaš amandman se odnosi na član 17. Prvi član koji ste pročitali već naknade za rad predsednika, članova komisije i drugih stalnih i privremenih radnika tela u javnom sektoru, ne mogu se povećavati u 2017. godini. Drugi član, kaže – zadužuju se nadležni organi i korisnici javnih sredstava da preispitaju potrebu postojanja visinu naknada iz stava 1. ovog člana, radi smanjenja izdataka po ovom osnovu, i u tom cilju iniciraju izmene zakona, drugih propisa, propisa, opštih i drugih akata, kojima je uređeno plaćanje ovih naknada.To kod mene piše, ja ne znam, da li tu postoji neki nesklad između varijante zakona koji vi imate i koji mi imamo? Kod nas to piše i zato se obrazloženje upravo na to poziva.

Hvala, uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici.Poštovani ministre, pitali ste gde da uštedimo novac, kako ne bi smo oduzimali od plata i penzija građana, kako je predlagala DS i evo jednog konkretnog primera.Ako želite, zaista, da uštedite novac, a ne da finansirate partijske poslušnike, DS je predložila da se ovim amandmanom ukinu nagrade za rad predsednika i članova komisije i drugih radnih tela, jer imamo na primer Ministarstvo pravde, gde je zaposlena osoba iks, ta ista osoba iks, u toku radnog vremena, održi sastanak komisije pola sata i dobije ozbiljna finansijska sredstva za tu komisiju. Zaposlen u javnom sektoru, zaposlen u Ministarstvu pravde. Vi ste postavili da u tom istom Ministarstvu bude član ili predsednik odgovarajuće komisije, ili odgovarajućeg radnog tela, i ono u svoje radno vreme održi tu komisiju i dobije dodatna sredstva. To je samozadovoljenje partijskih poslušnika, koji ne mogu da se zadovolje na drugi način i zato DS predlaže ovaj amandman.U temi, koliko je ovaj amandman dobar, govori podatak da ste takođe vi, iz SNS u opštini Pećinci, za samo prošlu godinu 2015. godinu, potrošili 14 miliona dinara za rad komisije radnih tela. LJudi, opština Pećinci je jedna mala opština u Vojvodini i u toj maloj opštini ste iz SNS potrošili 14 miliona dinara za rad komisija.Zbog toga DS predlaže konkretno ovim amandmanom, da se ukine ukine plaćanje članova komisija i radnih tela za osobe koje su već u radnom odnosu, tj već rade u javnom sektoru.Ako želite da suzbijete partokratiju, ako želite se

gospodine ministre, nadovezujem se na deo diskusije prethodnog govornika, razmere zloupotrebe, kada su u pitanju komisije i razno razna tela koja se osnivaju, privremena, zaista su velike. Podržavam kontrolu u ovoj oblasti.Međutim, članom 2. i 3., za koje sam predložio da se brišu, mislim da to nećete postići, ako vam je to namera. Dakle, ona je i ovako alternativna, više dogovorna, onako, zadužuju se budžetski korisnici, nadležni organi da preispitaju itd.Da li će preispitati, nema nikakve kazne, poput kazne za lokalne samouprave, ukoliko ne izmiruju svoje obaveze, nema rokova. Dakle, nećete moći da iskontrolišete nadležne organe i korisnike javnih sredstava u fazi preispitivanja neophodnosti isplate, uopšte naknada za rad komisija i privremenih radnih privremenih radnih tela, posebno kada je u pitanju visina. Kada budete dobili neko istraživanje, dobićete izveštaj da to tako treba i na tome će se završiti. Dakle, nemate nikakvu zaštitu u ovom članu da možete da delujete.Tako da, moj predlog jeste, mislim nije amandman, ali možete da razmislite ubuduće, a možda će biti neke izmene ovoga Predloga budžeta, kasnije u toku budžetske godine, da ministar se zadužuje da u roku od šest meseci, tri meseca, koliko vremena je potrebno da donese pravilnik, kojim će se regulisati, propisati, za koje poslove se, kako se formiraju komisije, ko ih formira, za koje poslove, koje uslove treba da ispunjavaju članovi i naravno kada su u pitanju rasponi o visini naknada. To je doprinos jedan, da se na bolji način iskontroliše trošenje budžetskih sredstava. Hvala.

Hvala, predsednice.Kao što smo imali prilike da čujemo, od kolega koji su već o ovom članu govorili, u njemu se radi o naknadama za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru. Postoji taj stav 2 da se zadužuju nadležni organi, korisnici javnih sredstava, da preispitaju potrebu postojanja i visinu naknada iz stava 1 ovog člana, radi smanjenja izdataka po ovom osnovu, i u tom cilju iniciraju izmene zakona i propisa, opštih i drugih akata kojima je uređeno plaćanje ovih isplata. S obzirom na to da se ovakav isti član, sa ovakvim istim stavom, nalazio i u prethodnom budžetu za 2016. godinu, mene interesuje da li vi imate nekakav podataka koliko je tih korisnika javnih sredstava zapravo ukinulo naknade za rad komisija, koliko ih je u tom cilju iniciralo izmene zakona, propisa i kolike su uštede ostvarene ili se prosto radi o tako jednoj odredbi koja ovde stoji da bi se stvarala slika kako vi imate nameru, jednoga dana, da ukinete naknade za rad u različitim komisijama. Mislim da svako zna da tih komisija ima koliko hoćete i da su naknade u njima više nego izdašne.Pošto je to, meni se čini, jedna načelna odredba kojoj uopšte nije ni mesto u zakonu, jer nema ni podataka šta se dešava ako neko ne ispuni to zaduženje. Interesuje me, da li znate koliko je korisnika javnih sredstava postupilo sa istim ovakvim zaduženjem kojim je dato u budžetu za 2016. godine i u koliko je njih je zapravo ukinuta. Da li imate neke podatke ili nešto ovde očito treba da se menja ako ste toliko posvećeni tome da se zaista na taj način uštede sredstva, čini mi se da baš i niste. **Maja Već dva poslanika govore o tome da su stavovi 2 i 3 člana 17, imaju više karaktera, apela i ponavljaju se iz prethodne godine. Tu potpuno možemo da se složimo. bih da oni ostanu, i želeo bih da napravimo napor da zamolimo sve korisnike sredstava, pogotovo velika javna preduzeća, da nam daju izveštaj o tome. Pravda je radila već analizu, i koleginica Nela Kuburović može da nam kaže šta su uradili do sada. Mogu da vam kažem jednu stvar, a to je, da se 100% sprovodi zakon o tome da za svako takvo mesto mora da postoji saglasnost o tome da ne postoji konflikt interesa i o tome da postoji saglasnost Agencije za za borbu protiv korupcije.Prema tome, taj deo ispunjavamo. Ovaj deo, da li su oni smanjili, upodobili ili ukinuli te naknade, taj deo još uvek nemamo, zato što tu očigledno postoje protivrečni interesi ljudi koji smatraju da je to trošenje vremena i resursa. To je praksa u velikom broju zemalja u svetu, gde se službenici u javnom sektoru često kompenziraju za svoj trud učešćem u različitim takvim odborima. Nije lako naći rešenjem, ali minimum koji možemo da uradimo, to je da pokušamo da vidimo kako se to realizuje. **Maja Gojković**

u njihovom radu učestvuju zaposleni, već se organizuju komisije isključivo kada je reč o dodatnim ispitima, kao što je pravosudni ispit, javnobeležnički ispit ili ispit za izvršitelje, gde se angažuju sudije ili profesori i oni primaju naknadu. Te naknade ne idu iz budžeta, s obzirom da sami kandidati već plaćaju naknade za polaganje ispita. Ono što je bitno da je Ministarstvo pravde smanjilo te naknade, s obzirom da je ranije postojala praksa da ispitivači dobijaju naknadu prema broju koji učestvuju na ispitu, pa je do 2012. godine postojala mogućnost da jedan ispitivač na javnobeležničkom ispitu dobije i naknadu do milion dinara po mesecu. To je ukinuto i sada te naknade su na neki način vrlo simbolične.

poplava ovih komisija i radnih tela. Kolega Dušan Pavlović je tokom rasprave u načelu i nešto govorio o tome, pa je tamo navodio primere iz razno-raznih lokalnih samouprava – Komisija za utvrđivanje uslova na plaži i slično.Dobili smo odgovor od Vlade da Zakon o budžetu nije mesto gde se to ograničava, pa ćemo videti koji zakon jeste, pa ćemo predložiti izmene i dopune tog zakona.Zašto je ovo bitno?

konstatacija državnog revizora je da se stotine miliona dinara poreskih obveznika troše na komisije koje su osnovane bez jasnih kriterijuma i kontrole njihovog rada. U najvećoj meri se rad ovih komisija preklapa sa redovnom delatnošću za koje članovi ovih tela inače primaju platu, pa nema nikakve potrebe da se one posebno

Iz navedenog je jasno da se formiranje komisije i drugih stalnih i privremenih radnih tela praktično zloupotrebljava kako bi se privilegovanim kadrovima omogućio dodatni izvor zarade u situaciji kada između ostalog Vlada i ovim Zakonom o budžetu ne predviđa sredstva za povećavanje zarade zaposlenima po osnovu ostvarenog radnog učinka. Time se zapravo stvara sistem da se zaposleni svesno dovode u položaj saučesnika u sumnjivim radnjama tako što im se zarade drže na nerazumno niskom nivou pa se onda selektivno privilegovanima na ovaj način obezbeđuje kroz besmislene komisije da stvaraju dodatni prihod, čime se zapravo stvaraju partijski poslušnici. Hvala.

Poštovana predsedavajuća, ja bih vas pre svega zamolio da ako vam vreme dozvoli pogledate stenogram dok niste predsedavali, jer zaista nije imalo razloga za izricanje opomene, jer sam govorio isključivo o konkretnim stvarima i amandmanu.Isti i je i sada kada našim amandmanom predviđamo da naknade za rad članova organa upravljanja u javnim preduzećima obavezno se objavljuju na zvaničnoj internet prezentaciji entiteta koji vrši isplatu najkasnije do isteka meseca za prethodni mesec.U obrazloženju jasno stoji, na ovaj način javnost će biti upoznata sa troškovima javnih preduzeća. Šta to konkretno znači? To znači da mi u našoj državnoj administraciji i upravi imamo niz zaposlenih na najvišim državnim funkcijama koji istovremeno ostvaruju i razne isplate po članstvima u radnim upravnim odborima, komisijama i nizu drugih državnih paraorgana kojim zapravo se takođe ostvaruju dodatna primanja.Da primanja.Da li recimo, primera radi, da navedem možda gospođu Jorgovanku Tabaković, čija je plata 550.000 dinara, e sada zamislite da pored mesta guvernera NBS ona ostvaruje još recimo članstvo u nekom upravnom odboru, u nekoj komisiji, u još ne znam kom državnom organu koji plaća dnevnice za njen rad ili kao što sam govorio ovde u slučaju v.d. direktora „Pošte“ gospođe Mire Petrović koja ostvaruje dodatna primanja kroz paušal na mestu narodnog poslanika u Skupštini Srbije?Veoma je važno da znamo ko i koliko dobija primanja u ovoj državi po različitim osnovama jer onda Jorgovanka Tabaković primera radi nema platu samo 550.000 dinara, već možda i više jer je možda u nekim upravnim odborima komisija. Isto tako gospođa Petrović nema samo 200.000 ili 300.000 kao direktor „Pošte“ nego još kao i narodni poslanik.

Zahvaljujem se.Mojim amandmanom predloženo je da se naknada za rad predsednika i članova komisije i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru objavljuje na mesečnom nivou na internet prezentaciji organi koji isplaćuju predmetne naknade svakog meseca najkasnije do petog u tekućem mesecu, a za prethodni mesec svi organi koji isplaćuju predmetne naknade za rad predsednika i članova komisije i drugih stalnih i privremenih radnih tela u svom sastavu.U obrazloženju predlagača navodi se da se ne može definisati obaveza za objavljivanje naknada za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru. Dalje se navodi da je Zakonom o budžetu propisan način i rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja za sve budžetske korisnike.Podnošenje korisnike.Podnošenje finansijskih izveštaja nije i ne može biti isto što i obaveštavanje javnosti. Obaveza izveštavanja je suštinski ista kao i obaveza obaveštavanja. Predlagač prihvata da može da se definiše izveštavanje, a ne može obaveštavanje, što uopšte nije logično. Hvala.

Predložili smo brisanje ovog člana zato što takođe mu nije mesto u Zakonu o budžetu. Član 19. govori o drugim korisnicima javnih sredstava koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava, odnosno budžeta lokalnih vlasti i plaćaju nastale troškove tekućeg investicionog održavanja, odnosno zakupa u skladu sa kriterijumima koje propisuje Vlada, odnosno izvršni organ lokalne vlasti.Ovo je već negde propisano i nije bilo potrebe da stoji u ovom zakonu. Vi ne prihvatate amandman zato što kažete da se iz obrazloženja ne vide razlozi koji upućuju na neophodnost usvajanja, baš se vide i vrlo precizno su napisani, imajući, kažete, u vidu da će Vlada prilikom propisivanja kriterijuma na osnovu kojih će drugi korisnici koji koriste poslovni prostor ili pokretne stvari kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budžeta plaćati nastale troškove, troškove tekućeg investicionog održavanja, odnosno zakupa uzeti u obzir vrstu troškova itd.Ovde itd.Ovde je potpuno nejasno koji su to troškovi zakupa. Valjda zakupci plaćaju troškove zakupa. Valjda investiciono održavanje ako plaćaju zakupci onda se zaključuju ugovori pa se onda prebijaju ti troškovi na ime zakupa na neki period, odnosno umanjuje se zakup na neki period.Vi ste ovo prilično nejasno napisali tako da prosto ne može da se razume šta ste u stvari hteli da kažete u ovom obrazloženju. Ništa manje nije nejasno ni ovo što je u samom članu 19. napisano. Opet govorite i o lokalnim vlastima i o Vladi. Da li ovde postoji razlika čiji su poslovni prostori, ko je vlasnik poslovnog prostora, na koji način se dodeljuju, da li govorimo o raznim zloupotrebama kada je u pitanju i dodela poslovnog prostora i zakupa poslovnog prostora i zloupotrebe kod investicionog održavanja, fiktivnog, stvarnog itd? Mnogo je problema vezano za ovu materiju i ne može to samo ovim jednim članom da se reguliše onako tek da se pomene.Zato smo rekli da ne može to ovako, ne treba ovde ovaj član, nego naravno u drugim zakonima, u drugim propisima, u drugim aktima je ovo regulisano. Nadamo se na prihvatljiv način … **Maja Gojković** Vjerice, preteraste sa vremenom. Hvala.Na Član 19. je direktno povezan, makar u našem tumačenju, sa članom 18. Član 18. definiše kako neki korisnik budžetskih sredstava može i to se često dešava ući u zakup nekih prostorija koje su vlasništvo nekog drugog korisnika. Znači, postoji zgrada, postoji sprat koji nekome pripada i neko drugo ili ministarstvo ili služba uđe u taj prostor. Mi kažemo – dobro, zakup neće plaćati, ali član 19. kaže da mora da plati nastale troškove, troškove tekućeg investicionog održavanja, odnosno zakup na osnovu kriterijuma koje Vlada odredi. Znači, ako ne postoji i ako su direktni korisnici onda neće plaćati zakup.Ali, ove direktne troškove mora da plati, pošto inače to ministarstvo ili korisnik će imati troškove koje ne bi imao da taj prostor nije nekome ustupio. To je jedini smisao ovoga, da u budžetu kažemo da održavamo tu disciplinu. Hvala.(Marko Đurišić, s mesta:

kako je rekao uvaženi poslanik. Ako to nije lepo, da vam ja kažem uvaženi poslanik, ne znam šta je. Znate kako sam škrta u tim

poslanica Ana Stevanović. **Ana Stevanović** Hvala vam.U amandmanu sam navela da drugi korisnici javnih sredstava, koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, plaćaju nastale troškove, troškove tekućeg i investicionog održanja, shodno kriterijumima koje propisuje Vlada, i da ih objavljuje na mesečnom nivou na internet prezentaciji organa koji plaća predmetne troškove i vodi se predmetnim kriterijumima.U obrazloženju se navodi da se ne može definisati obaveza Vlade i izvršnog organa lokalne vlasti da objavljuju na internet stranici kriterijume za plaćanje troškova nastalih usled korišćenja poslovnog prostora od strane drugih korisnika, a koji nisu direktni ili indirektni korisnici budžeta Republike Srbije.Vlada ne može da definiše obaveze, a s druge strane se propisuju obaveze za donošenje kriterijuma koje propisuje Vlada. Drugim rečima, mogu da propišu obaveze za Vladu, ali ne mogu i za druge budžetske korisnike. Slično kao i povodom prethodnog obrazloženja amandmana, zaključujem da ovo uopšte nije logično. Hvala.

dugove određenim privrednim subjektima ili da ih pretvori u kapital. Da li je moguće da vi u drugoj godini smanjenja plata i penzija, u kojoj nam je javni dug dostigao 74% BDP, u kojoj se opet najavljuju poskupljenja akciza, u kojoj nema para za plate zaposlenih u visokom obrazovanju, u kojoj vas prosvetari mole za 15 hiljada preko televizije jednokratne pomoći, vi donosite odluku da Vlada i dalje može da preuzima dugove određenih privrednih subjekata, pa nam još u obrazloženju govorite da je to radi nekakvog ostvarivanja stabilnosti i poboljšanja opšteg stanja u Srbiji?Evo, objasnite nam, očigledno da nikome od narodnih poslanika koji su podneli isti amandman kojim vas mole da obrišete ovu velikodušnu ponudu koju dajete pojedinim privrednim subjektima, nikome nije jasno kako možete da imate para da preuzimate dugove određenih privrednih subjekata na štetu budžeta Republike Srbije, a da nemate para ni za vraćanje penzija, ni za povećanje plata, ni za vraćanje plata na ono što je bilo, ni za jednokratnu pomoć, ni za Fond za mlade talente, ni nizašta od onoga drugog što smo mi predlagali u ova dva dana rasprave.Ja ne mogu, gospodine Vujoviću, da prihvatim da nema para za mlade talente, a da ima da preuzimate dugove propalih javnih preduzeća i drugih privrednih subjekata, isto tako propalih, očigledno, ali ne znam što biste preuzimali njihove dugove, osim opet ako se ne radi o nekakvim vašim privatnim dilovima, o čemu treba da nas obavestite odmah, jer to je očigledno sve što radite. Hvala.Ovaj amandman poslanička grupa SRS je, pored razloga koje smo naveli u obrazloženju, podnela zbog toga što smo u članu 20. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu prepoznali nešto što nam se ne dopada, nešto što je SRS mnogo puta do sada upozoravala, a to je namera da se na jedan skriveni način država odrekne svojih sredstava koja potražuje po osnovu datih pozajmica, plaćenih obaveza po osnovu izdatih garancija privrednim subjektima, a poznato je da se u najvećem broju slučajeva radi o javnim preduzećima, jer je za njihove zajmove, koje nisu imali, država davala garancije.Član

pretvaranja u kapital, ali ovim članom je predviđena i mogućnost otpisivanja potraživanja, što znači prelivanje sredstava iz budžeta u javna preduzeća.Srpska radikalna stranka se protivi ovakvom ponašanju Vlade sa državnom kasom i smatra da je to izuzetno nedomaćinsko ponašanje. S jedne strane imamo i te kako izražen udar na građane i to kroz smanjenje plata i penzija, dok sa druge strane imamo mogućnost da se javnim preduzećima otpišu date pozajmice ili sredstva koja je država plaćala kao garant, a onda kada javna preduzeća, koja su uzimala zajamove, nisu bila u prilici da otplaćuju dospele rate tih zajmova.Ovom prilikom je važno istaći da je i ovim Predlogom zakona o budžetu za 2017. godinu predviđeno davanje garancija Republike Srbije u iznosu od 24,9 milijardi dinara,

Hvala.Član 20. je, ako je verovati ministru finansija, razlog zašto će ove godine deficit biti toliki koliki će biti i naredne godine biti ponovo 1,7%, jer mi smo slušali ministra, objašnjavao nam je ovde u načelnoj raspravi da mi imamo primarni suficit, ali onda kada se dodaju neke druge stvari, a to su ove druge stvari. Znači, otpisivanje dugova javnih preduzeća, odnosno preuzimanje obaveze od strane države prvo, a zatim otpisivanje ili eventualno izvršenje tih obaveza koje je tada Vlada preuzela su razlog deficita.To što Vlada ovo radi, ja mogu da razumem kao politiku, ali mislim da ovakav jedan način da država preuzima obaveze zahteva i odgovornost onih koji su obaveze napravili. napravili. Ako će pod ovim članom budžeta da se regulišu obaveze, recimo, „Železare Smederevo“, da vidimo ko je odgovoran za 145 miliona evra duga samo u 2015. godini, ili preko 250 miliona od 2012. godine na ovamo. Ako će pod ovim članom zakona da bude Petrohemija, da vidimo zašto je dug u 2015. godini tri puta veći, odnosno gubitak, sa 17 na 51 milion evra, a cene imputa su bile manje. Ko je za to odgovoran? Toga u zakonu nema i nema ni namere Vlade, jer su tamo bili ljudi koje je Vlada postavila. Ja se pitam da li je Vlada njih postavila tamo da reše i poboljšaju performanse tih preduzeća, ili da iz njih izvlače pare na privatne račune pojedinaca iz vrha vlasti? Hvala. **Maja lepo.Čuli smo već od mojih prethodnika šta je ideja. Ideja je da država, da Vlada može da odluči o otpisu, a onda piše isto jedna neobična stvar za zakon. Piše – da odluči o otpisu, pa „kosa crta“ i „ili“. To nema u zakonima. Ne znam ko vam je bio redaktor pravni ovoga, ali to nije nikako dobra stvar.U obrazloženju za odbijanje amandmana se kaže da ovo omogućava okončanje procesa privatizacije, bar u obrazloženju za moj amandman, što je malo teško shvatljivo, ali se bojim da to stvara mogućnosti za mnoge loše stvari. Reći ću vam jedan primer šta može da se desi kada se u odnosu prema ugovornim obavezama, prema obavezama iz zakona Vlada može da ponaša odokativno. Ne govorim o vama, govorim generalno.Imamo u Paraćinu Srpsku fabriku stakla Paraćin, koja je privatizovana pa reprivatizovana pre jedno pet, šest, sedam godina, kupila je neka firma iz Bugarske neki „Rubin“, pa neki „Glas“. U poslednjih 16 meseci oni su dužni „Srbijagasu“ 30 miliona evra, piše ovde, i EPS-u 60 hiljada evra. Vlasnik firme koji je to privatizovao se zove Cvetan Vasilev, koga juri bugarska država, koji je na internacionalnoj poternici, koji se nalazi kod nas, mogu da vam kažem i u kojoj ulici, i koga naša država ne isporučuje. Ostaju dugovi za gas, ostaju dugovi za struju, držimo kriminalca pod patronatom države i to sve omogućavaju zakoni koji su na tragu ovog člana čije brisanje tražimo. Ja mislim da se svi slažemo da je to nedopustivo.Ja vas molim da ozbiljno ovo shvatimo. Privatizacija je imala svoje kontroverze, to nema nikakve sumnje, ali na ovaj način sigurno neće biti završeno. Ja ću postaviti i formalno pitanje – zašto država Srbija čuva kriminalca pod zaštitom? baš smo prekoračili vreme.Ministar želi da odgovori. Prvo da budemo precizni. Ja sam još jednom pogledao pažljivo, sećam se kad smo pisali, tim iz Ministarstva finansija, ovaj član. Nismo mislili na potraživanja, nismo mislili na stare dugove. Dugovi se preuzimaju, ne preuzima Vlada odluku, nego preko Zakona o javnom dugu. Prema tome, ovaj član se ne bavi dugom.Drugo, ovde je reč, prvo i važno – Vlada odlučuje. Znači, ovde postoji dokument sa nekom analizom i Vlada eksplicitno odlučuje i prihvata na sebe odgovornost. Znači, ono što je najvažnije u celom ovom procesu, bez obzira, ovo se rešava od slučaja do slučaja, eksplicitnim zaključkom Vlade i prema tome tačno se zna ko odlučuje, na osnovu kog predloga, znaju se posledice i fiskalne i sve druge. To ovo znači Vlada odlučuje. Ali, to se zna, pazite.Drugo, ovo se odnosi samo za pozajmice, koje su ponovo rezultat odluka Vlade. Znači, trenutno, da vam kažem primer, da ne uzimamo stvari koje ćete interpretirati politički. RTS ima pozajmicu koja se produžava i sada je pitanje da li će ta pozajmica, da li će oni naći načina da vrate ili će ona da bude, recimo, ako se dešava nešto kao što je privatizacija, a ovo je sa tom namerom pisano, da li će ona, i sada ovo „i/ili“ samo znači – može delimično da se otpiše, a delimično da se konvertuje u kapital kojim dalje može da se upravlja u procesu restrukturiranja, stečaja, privatizacije ili bilo čega drugog.Šta to znači? To znači da država na osnovu prethodno donetih odluka o pozajmici, koje su posebne odluke, o garancijama koje su posebne odluke bile o prihvatanju garancija i samim tim aktiviranju tih garancija, da nakon toga i tamo u Zakonu o privatizaciji, koji smo mi pripremali pre tri godine, piše: „u cilju i u sklopu traženja trajnog održivog rešenja da ponudi ovo“. Znači, ovo se ne daje blanko, ovo se ne daje unapred, nego kao sastavni deo ili unapred pripremljenog programa restrukturiranja ili privatizacije ili nekog drugog rešenja strateškog, da bi se

član 20. amandman je podnela Branka Stamenković.Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Božidar Delić, Milorad Mirčić i Vladimir Đurić.Na

ja ću pročitati član 21. U 2017. godini mogu se zaključiti poslovi sa finansijskim derivatima, u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, radi zaštite od promene deviznog kusa i/ili rizika promene kamatne stope u vezi sa zajmovima i državnim hartijama od vrednosti zaključenim, odnosno emitovanim u skladu sa ovim zakonom i/ili ranije važećim zakonima o budžetu Republike Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, s obzirom da ovaj član ostavlja raznorazne mogućnosti zaključivanja poslova za finansijskim derivatima, amandman koji smo podneli na ovaj član član glasi – dodaje se novi stav koji glasi: „Poslovi zaključeni shodno odredbi stava prvog ovog člana objavljuju se na mesečnom nivou na internet prezentaciji organa koji zaključuje predmetne poslove. Svakog meseca najkasnije do dvadesetog u tekućem mesecu, a za prethodni mesec, svi organi i Ministarstvo finansija objaviće sve poslove koji su zaključeni shodno odredbi stava prvog ovog člana.“Dakle, ovim će se omogućiti da se vidi tačno koji su to poslovi, kao i da sve ovo što se po ovom članu bude zaključilo bude potpuno transparentno, svima dostupno, ja se nadam i svima jasno. Hvala.

obavezno moraju objavljivati svakog meseca na internet prezentaciji organa koji zaključuje predmetne poslove. Svakog meseca najkasnije do desetog u tekućem mesecu, a za prethodni mesec, svi organi i Ministarstvo finansija objavljuje sve poslove koji su zaključeni shodno odredbi stava prvog ovog člana.“U obrazloženju se navodi da će se sve obaveze i potraživanja po osnovu transakcija sa finansijskim derivatima prikazivati u finansijskim izveštajima.Na osnovu navedenog zaključujem da predlagač ne razlikuje osnovne pojmove izveštavanja i obaveštavanja. Izveštaji su obavezni i tu ništa nije sporno, ali ja govorim o izveštavanju javnosti i građana koji u svakom trenutku mogu ovim podacima pristupiti putem internet prezentacije. Hvala.

22. Ne znam zašto bi propisi koji se bave računovodstvom bili prisutni u Zakonu o budžetu. Vi ste sad ovde propisali – ne iskazuje se amortizacija

Kako uopšte može biti, recimo, član 21, koji govori o trgovini finansijskim derivatima – forvordi, fjučersi, opcije?Znači, ovi članovi su potrebni da bi se dezavuisale odredbe brojnih drugih propisa. Eto, to je ta cela operacija. Zakon o budžetu za 2017. godinu biće mali Ustav i zato su oni ubacili sve i svašta u ovo, pa tako da može i otpis, burazerski. Imate javno preduzeće dužno milijardu i 600 miliona evra, kapital mu nije ni 800 miliona evra, teraj. će to sve u priču o prodaji banaka. A vi ste kukali na Mlađana Dinkića i na one koji su ove stvari radili. Šta radite vi? Idete uporno Dinkićevim stopama. A ovih 15 sekundi požurite u Evropu. Na član 22. amandman su zajedno podneli Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević.Na član 23. amandman su zajedno podneli Jovo Ostojić i Milorad

na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu sledeći amandman.Amandman 27. Predloga zakona „briše se“. Obrazloženje, predloženo rešenje izmena člana 23. Predloga zakona. Objašnjenje predloženog rešenja i Zakonom o budžetu. Znači, faktički se taj član 23. samo obnavlja, on ne donosi ništa novo, nego ga ima i u drugim zakonima, a posebno u Zakonu o budžetu. da se da se menja materijalno-pravni propis. Zakon o budžetu je i tehničko sredstvo iskazivanja, u numeričkom smislu svega onoga što predstavljaju prava, obaveze i odgovornosti.Ako je ovaj član 23. i u neku ruku već prikazan u Zakonu o budžetu, a jeste, mi smatramo da bi ovaj član 23. trebalo da se izbriše.

Hvala vam, predsednice.Podnela sam amandman koji se odnosi na to da se rashodi i izdaci, izvršeni shodno odredbi iz stava 1. ovog člana, obavezno objavljuju na mesečnom nivou na internet prezentaciji Vlade Republike Srbije. Svakog meseca, najkasnije do 10-og u mesecu, a za prethodni mesec, Vlada Republike Srbije objaviće sve rashode i izdatke izvršene shodno odredbi stava 1. ovog člana.U obrazloženju se kaže da se Zakonom o budžetu Republike Srbije ne može definisati obaveza Vlade Republike Srbije u smislu objavljivanja na svojoj internet prezentaciji, odnosno objavljivanja rashoda i izdataka organa i organizacija Republike Srbije. Kako se navodi, Zakonom o platnim uslugama uređuju se uslovi i način pružanja platnih usluga, nosioci platnih usluga zaštita, oblast koja se odnosi na tajnost i zaštita podataka o platnim uslugama.Dakle, navode se uslovi, načini, nosioci zaštita, oblast, ali se nigde ne navodi transparentnost o kojoj ja govorim. Znači li to da Zakon o budžetu ne obavezuje Vladu. Drugi stav obrazloženja amandmana ne potvrđuje da je drugim propisom, zapravo predviđena obaveza koja se predlaže amandmanom, nego se ponavlja ono što je predloženo kao i izmena. Zahvaljujem se.

Kada smo pokretali postupak pred Ustavnim sudom i tražili ocenu ustavnosti Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine i prilično uspeli pred Ustavnim sudom da veliki broj odredbi tog zakona, da se i Ustavni sud izjasni da nisu u skladu sa Ustavom, pa praktično 2012. godine više i nisu deo tog zakona.Mi smo imali u vidu da

Bili smo oprezni, a kada smo sada videli kako izgleda Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu i kada smo videli kako je napisan član 7. tog zakona i kada smo videli šta ste sve razvrstali pod odgovarajućim pozicijama, ekonomskim klasifikacijama u okviru 8. člana, onda smatramo da gora stvar od nepostojanja dobrog zakona je upravo ovaj član kojim praktično tumačite šta ste napisali u prethodnim članovima zakona.I, ovaj član vam je potpuno nepotreban u ovakvom obliku da bude u predlogu zakona. Potpuno nepotreban, jer svi numerički brojevi već postoje i u članu 7. i u članu 8. pod odgovarajućim pozicijama. Slažem se, da je mutno, jer ste napravili zbrku šta su izvorne, a šta su prenete nadležnosti. Na član 24. amandman je podneo Dušan Pavlović.Na član 24. amandman je podnela Branka Stamenković.Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Nataša Jovanović i Milorad Mirčić i zajedno narodni

regulisani načini raspodele sredstava. Ovde po numeričkim i po kontima je to raspoređeno za određene projekte i njihovu realizaciju.Gospodine ministre, SRS je izričito protiv nastavka politike Mlađana Dinkića koju vi sprovodite i vi kao čovek i neko ko je bio stručnjak u drugim zemljama van Srbije vrlo dobro znate da ta politika, takve intervencije države na način da se direktno politika meša u određene projekte, kako su to zamislili Dinkić i Verica Kalanović, može samo državi da šteti.Umesto toga, vi ste trebali da odbacite nešto što je postojalo još u vreme Josipa Broza. Sećate se, onih zajmova za preporod 70-ih, 80-ih godina koji su kasnije doveli do ogromnog zaduživanja u koji nas je tadašnji komunistički režim doveo, pa smo na kraju završili sa nekoliko stotina milijardi dolara spoljnog duga. Vi ste trebali da se usredsredite kao Vlada, kao neko ko se predstavljao, mislim na SNS, kao protivnik politike prethodnog režima na razvijanje industrijskih parkova. Imate Zakon o slobodnim carinskim zonama i mogli ste, da ste bili sposobni za to, umesto ovih subvencija koje dajete stranim kompanijama po deset hiljada za svako novo radno mesto, da privlačite one kompanije i strani kapital, pre svega ruski i kineski, bez takve vrste uslovljavanja da razvijate srpsku privredu. Onda bi se punjenjem budžeta ostvarila sredstva… Nastaviću, pošto je sličan amandman i na član 26. Hvala Iz godine u godinu, u budžetu se nalazi ovaj jedna prilično konfuzan napisan član koji treba da obezbedi finansiranje realizaciju projekta, započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.Ovaj je budžet za 2017. godinu. Nacionalni investicioni plan je negde počeo 2006. godine i 2007. godine je krenula realizacija projekata. Prosto ne mogu da verujem da deset godina posle postoji projekti koji nisu završeni.Opet postavljam pitanje, odnosno mogu nažalost da poverujem da u zemlji Srbiji da se sve to dešava, pa i to, a postavljam pitanje ko je odgovoran za to što te stvari nisu završene i posle deset godina. I, kada će se one konačno okončati.Mi smo za brisanje ovog člana jer on ne daje odgovore na ova dva pitanja. On ne daje odgovore kojom dinamikom kada će se poslovi, projekti iz Nacionalnog investicionog plana završiti, ko će odgovarati za njih. Ovde se iz stava u stav, neka sredstava prebacuju negde, pojavljuju se nadležna ministarstva, uprave, pa onda Ministarstvo privrede, pa onda Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama i sve je to potpuno netransparentno i služi da se pokrije odgovornost onih koji rade na završetku ovih projekata.Dokle god se u predlogu budžeta jasno ne nađe o kojim iznosima se radi, o kojim projektima se još uvek radi, kada će se ti projekti okončati, mi ćemo biti za brisanje jednog ovakvog člana. Naravno da brisanjem ovakvog člana ti projekti ne bi mogli da se završe. Pitanje je da li uopšte i treba da se završe?

Đurić** Član 25. u originalnom tekstu predviđa mogućnost preusmeravanja sredstava Nacionalnog investicionog plana Upravi za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Sredstva koja su opredeljena Nacionalnim investicionim planom u budžetu su 422 miliona dinara na programu 1505, koji se zove Regionalni razvoj, Projekat 4001 - Podrška razvoju lokalne i regionalne infrastrukture. Kakve to veze ima sa crkvama, pitam?Dakle, projekti koji su budžetom predviđeni za realizaciju Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama nemaju nikakve veze sa razvojem lokalne i regionalne infrastrukture. To su projekti namenjeni podršci u radu monasima i sveštenicima i obnovi crkvene imovine. Tako su u budžetu deklarisani i opisani, a ne lokalne i regionalne infrastrukture, pa je besmisleno novac koji je budžetom opredeljen infrastrukturi preusmeravati u crkve.Mi smatramo da su građanima potrebniji infrastrukturni, a ne crkveni objekti. Zato ovim amandmanom zapravo predlažemo da se kroz tekst člana 25. Vladi eksplicitno onemogući da sredstva Nacionalnog investicionog plana preusmeri, tj. realocira Upravi za saradnju sa crkvama. Mislimo da nešto temeljno u ovom društvu nije u redu sa raspodelom novca, a to se najbolje vidi kada se uporedi vozni park ispred Patrijaršije i stanje, recimo, komunalne infrastrukture na lokalnim zajednicama ili, recimo, stanje zdravstvenih ustanova u lokalnim zajednicama. Građani to mogu vrlo lako da vide.Konačno, Vlada je u obrazloženju odbila ovaj amandman navodeći da se radi o sredstvima namenjenim ranije preuzetim obavezama, verovatno po već započetim projektima. Onda moram da pitam - da li to znači da smo mi već sredstva namenjena razvoju infrastrukture usmerili u razvoj crkvene imovine.

Hvala, uvažena predsedavajuća. Vrlo ću kratko. Ne bih nikada reagovao, zaista, ali ako ćemo amandman da obrazlažemo na takav način da se vređa crkva i naša verska osećanja, to je zaista skandal.Malopre skandal.Malopre ste morali čak i da reagujete. Čovek je izvređao kompletno naše sveštenstvo i žao mu je što novac ide da se negde napravi crkva. Izvinite, ja sam jako radostan što će se uložiti u hram Svetog Save npr. i zato što ćemo imati jedan velelepan takav objekat i zato što će svako doći to da poseti. Mislim da je to nešto što je u interesu ove države. A ovako vređati crkvu

svih poslanika. Ako poslanik Vladimir Đurić na taj način diskutuje o tome, to treba da se čuje u javnosti. Nije dobro da ja sve to cenzurišem i prekidam.Izvolite, replika. Hvala.Ja naravno nemam ništa protiv sveštenstva. Kršten sam, vernik sam, bio sam na više krsnih slava nego na sopstvenim rođendanima, to mogu slobodno da kažem.Niko nije uvredio sveštenstvo. Spomenuo sam vozni park ispred Patrijaršije. Nemam ništa protiv da sveštena lica voze automobile kakve god žele, ali samo smatram da je građanima preče opremanje domova zdravlja na nivou lokalnih zajednica i lokalne infrastrukture.Amandmanom smo takođe predložili da se određena sredstva namenjena Upravi za saradnju sa crkvama realociraju, obrazlažem zašto ne vređam sveštena lica, dakle, predložili smo da se deo sredstava realocira u opremanje domova zdravlja na nivou lokalnih samouprava, a da nismo dirali administrativna sredstva namenjena Upravi za saradnju sa crkvama i doprinose za socijalno osiguranje.Samo smo predložili da i crkva shvati u kako se teškoj ekonomskoj situaciji nalazimo, da se suzdrži od svojih projekata neko vreme, dok ne opremimo domove zdravlja i ostale zdravstvene ustanove na nivou lokalnih zajednica. Ja sam siguran da uvaženi sveštenici razumeju u kako se teškoj situaciji građani nalaze i da ne vide problem u ovakvom predlogu. Hvala.

se na poslednji stav ovog člana gde se investitor javljaju i crkve i verske zajednice. Mi smo nekoliko puta javno isticali da smatramo da crkva ne treba da se javlja kao investitor, posebno ne kada su u pitanju objekti koji nisu namenjeni za versku upotrebu, s obzirom na to da je poznato da crkva gradi objekte koji imaju komercijalnu namenu. To su različiti turistički objekti itd.Postavlja se pitanje kakvi su to objekti koji se 11 godina ne završavaju, zašto se ne završavaju, da li postoji ikakva prilika da oni budu završeni? Zbog toga predlažemo da se ovaj stav ovog člana briše, ako ne i ceo član, zato što zaista i vi treba da sagledate da li ti objekti, koji 11 godina ne mogu da se završe, uopšte i treba da se završe. Očigledno da postoje nekakvi malo ozbiljniji problemi od toga da se iz godine u godinu u godinu u godinu stalno pojavljuje isti član u svakom budžetu koji usvajamo ili ipak treba nešto da promenimo, jer nešto malo ozbiljnije tu nije u redu. Hvala.Dužna sam samo da kažem da sam obećala poslaniku Marku Đurišiću ako sam spomenula njegovo prezime da ću dati repliku. Spomenula sam njegovo prezime. On je rekao da neće replicirati. Izvolite. Hvala, predsednice.Neću naravno, diskusija je završena i neću da koristim to vreme, ali sam samo hteo da se ustanovi da sam imao pravo. Hvala. **Maja Gojković** Pošteno je da priznam ako sam napravila grešku. Jesam, napravila sam grešku. Izvinjavam vam

Dinkić i DS, a vi nastavljate tim putem, gospodo naprednjaci, su koristili projekte iz NIP da bi se slikali u kampanjama, otvarali škole, vrtiće, puteve, a to je bio ogroman izvor korupcije. Do dana današnjeg nemamo izveštaj, to je neko malopre ovde pomenuo, kako su korišćena ta sredstva, ko je i koliko uzeo za sebe i na koji način su dodeljivana.Imamo slučaj, gospođo Gojković, pošto ste vi predsednik Odbora za kulturu i informisanje, aranđelovačkog „Starog zdanja“, znate, a verujem i neki poslanici u sali, da je to objekat od nacionalnog značaja i ta sredstva iz NIP koja su bila opredeljena za za „Staro zdanje“ u Aranđelovcu su koristila samo za malo krpljenje krova. Sada je poništena privatizacija, to propada, kao i mnogi započeti projekti koji su služili za političku promociju.Mi moramo, a to ćemo činiti mi srpski radikali, naš kandidat za predsednika, koji je verujem i budući predsednik Srbije, i ako budemo imali parlamentarne vanredne izbore, svuda i na svakom mestu da govorimo građanima Srbije da nije posao političara da se na takav način bave privredom. Budite sposobni, dovedite strane investitore koji neće uzimati novac iz budžeta Srbije, već po uzore na zemlje Evroazijske unije i Kine, koju sam pomenula. pomenula. Napravite industrijske parkove, aktivirajte slobodne zone. Usvojili smo zakon još 2007. godine. Zaposlite ljude i prave i velike svetske kompanije, ako ste sposobni, za radna mesta koja će biti pristojno plaćena. Otvorite takve fabrike ovde u Srbiji. lako je Jeremiću i njemu sličnima, koji ide i plaćen je, ko zna kuda kamče pare po svetu, evo završavam, ali učinite i vi to, a ne kao stopama prethodnika, Dinkića, Tadića, Jeremića i ostalih da radite i da tako upropašćujete srpsku privredu. Hvala. Član 26. se i dalje bavi razradom na koji način će se dalje trošiti sredstva Nacionalnog investicionog plana.Mi smo u ovom članu imali intervenciju da se da se jednom godišnje dostavlja Narodnoj skupštini izveštaj o sprovođenju projekata Nacionalnog investicionog plana. što sam govorio i kod prethodnog amandmana i šta je naš problem sa ovim članovima je to što narodni poslanici ne znaju o kojim projektima se radi, koliko je još potrebno sredstava i vremena da se oni završe, ko su odgovorne osobe što se ti poslovi ne završavaju, evo već 11 godina kako su započeti. To nisu bili ne znam kakvi projekti koji nisu mogli da se završe u dve, tri, četiri godine. Uglavnom su bili mali projekti na puno mesta. Neko će reći zato da bi se neko slikao za izbore. Bila je ideja da se taj novac kapilarno rasporedi po celoj Srbiji, kako bi građani Srbije brzo videli neke rezultate. Očigledno je da u nekim projektima se to nije desilo.Da li je bilo zloupotrebe? Sigurno. Sa tolikim budžetom sigurno je bilo nekih zloupotreba. Ne vidim nijedan problem da o tome razgovaramo i da vidimo ko je odgovoran za to. Najgore je ono što se dešava sada, da se stalno bivši optužuju da su lopovi, da su ovo ili ono uradili, a da nema nikakvog dokaza za takve tvrdnje. Sve se vodi u političkoj areni, optužujemo jedni druge za jednu ili drugu stvar, a niko nema dokaze za takve stvari.Zato vas molim da prihvatite ovaj amandman. Ne vidim šta je sporno. Vi spominjete neku uredbu po kojoj se Skupština izveštava. Ne izveštava se po toj uredbi, odmah da vam kažem. Ja nikad nisam video taj izveštaj. Ne znam gde se on izgubi i da li stvarno postoji. Ne vidim šta je problem da se jednom godišnje dostavi izveštaj Skupštini o realizaciji programa iz Nacionalnog **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Momčilo Mandić i Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Ceo ovaj deo je sastavljen. Za razliku od onog prethodnog dela budžeta gde ima puno brojeva, ovde nema mnogo brojeva ali ima puno reči, konfuznih rečenica iz kojih ne možete da shvatite šta je namera. Šta je namera? Ovaj član 28. govori o korišćenju sredstava za realizaciju projektnog investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima. Umesto da zajedno sa budžetom, Vlada nama dostavi taj plan i kaže – u narednih godinu dana, koliko traje budžet, država će investirati u ovo, ovo i ovo, ovoliko sredstava, nešto će se završavati duže ili kraće, Vlada ovim ostavlja mogućnost da sama odlučuje u nekom neodređenom periodu vremena na koji način će se trošiti sredstva, vezana za investiciono održavanje koje treba da se utvrdi na predlog Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.Smatramo da ovako ne treba da se radi. Ako hoćemo da imamo transparentan budžet, da znaju i poslanici i građani na koji način se troše sredstva svih građana Republike Srbije, onda je normalno da u budžetu sve ove stavke budu jasno iskazane. Da zajedno sa budžetom, kao što ćemo usvajati i planove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Penzionog fonda, ne znam ni ja, Puteva Srbije i drugih većih korisnika, budžetskih sredstava, bude i ovaj plan za korišćenje i realizaciju projekata i da znamo šta je to i onda da, kada dođe kraj godine, vidimo šta je od toga završeno, šta nije završeno, ko je bio odgovoran za neke poslove koji su završeni, da tu osobu pohvalimo, a onoga koji nije da smenimo. To je odgovorno ponašanje prema parama građana Srbije. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 27. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč?

Hvala vam.Amandmanom predlažem poseban akt, odnosno da se na internet prezentaciji Vlade Republike Srbije, Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i internet prezentaciji podnosioca predmeta inicijative objavljuju sredstva za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnosti, kao i predlog Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i inicijative ostalih direktnih korisnika budžetskih sredstava.U obrazloženju, mog odbijenog amandmana, Vlada navodi da se poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekta investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima objavljuje u „Službenom glasniku RS“, čime je, kako navodi predlagač, ispunjen uslov transparentnosti trošenja budžetskih sredstava.Raspitala

Da li predlagač zaista misli da je ovaj broj primeraka dovoljan kako bi sva zainteresovana javnost i svi građani imali uvid u trošenje sredstava? Objavljivanje u „Službenom glasniku“ je prevaziđeno i potpuno nedovoljno i nikako ne može da ispunjava uslov transparentnosti. Zahvaljujem se. Da li neko želi reč? (Ne)Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč

priprema za otvaranje kojekakvih popravki i dorada, sređivanja toaleta, dvorišta, fasada itd. zato što će to biti na inicijativu funkcionera u čijem razdelu je ovo predviđeno i direktora Republičke direkcije za imovinu.Dakle, dušu dalo za predizbornu kampanju, ali mi naravno nemamo pojma šta je to. Konkretno, ni u kojim delovima Srbije, ni koji objekti, ni koje su to investicije, ništa, to je sve državna tajna ili tajna jednog čoveka, pa ćemo onda u kampanji da se zadivljujemo šta se to uradilo ili šta se priprema za rad.U obrazloženju odbijanja amandmana, ovde otkrivam nešto interesantno, što u članu 28. i nema, da se deo ovoga odnosi na investicije koje određuje Ministarstvo spoljnih poslova, kao i ostali direktni budžetski korisnici u zavisnosti od utvrđenog stanja predmetnih objekata itd. Interesantno mi je ovo Ministarstvo spoljnih poslova, pa se pitam i pitam predstavnike Vlade - da li se ovo odnosi na objekte koji su u vlasništvu Republike Srbije po belom svetu? Šta je sa objektima gde smo bili vlasnici? Kako su prodavani, na koji način, koliko para je Srbija dobila, koja je uloga, pod navodnicima, „poštenog“ Vuka Jeremića u prošlosti bila u svemu tome? Dakle, molim ministre, ako imaju odgovore na ova pitanja. Hvala.

Ovaj član 28. je povezan sa članom 27, ali ja nikako ne mogu da shvatim obrazloženje za ne prihvatanje amandmana koji isto za ove članove, jer u članu 28. se nigde ne spominje ni ministar spoljnih poslova, ni investiciono održavanje objekata u inostranstvu.Mogu inostranstvu.Mogu da razumem da je Ministarstvo finansija koje je, pretpostavljam, pripremalo ove odgovore, imalo malo vremena, pa je možda napravilo grešku. Jer, ne može na ovaj način, nikakve veze nema ovo što piše u obrazloženju za neprihvatanje amandman, ni sa sadržajem amandmana, ni sa sadržajem člana. Ali, mogu da razumem grešku, jer je i Ministarstvo imalo malo vremena, kao što smo mi imali još manje vremena. Znam da smo mi napravili neke greške. Verujem da je ovo greška Ministarstva finansija, ali bi bilo lepo da se to kaže.Problem sa ovim članovima je nedovoljna transparentnost. To što se zajedno sa budžetom ne usvaja taj program investicionog održavanja, da mi tačno vidimo koliko sredstava i za koje namene će biti potrošeno, a ne sada, očigledno u kampanji koja nam sledi, to će se otvarati gradilišta, za krečenja, menjanja prozora, ne znam ni ja čega još i ja verujem, kao što reče gospođa Radeta, koleginica, da treba da se daju odgovori na pitanja, na koji način su u prošlosti trošena sredstva. Verujem da je zato Vuk Jeremić tako ekspresno dobio poziv u policiju, da ukoliko sutra ode i prijavi se i ne znam tamo, podeli sve ono što zna, pa ako ga bude tužilac već pitao - šta je to bilo vezano za obnavljanje zgrade u inostranstvu, verujem da će dati odgovor. Ali, dobro je što država tako brzo sada, vidim, reaguje, zato očekujem da će i premijer vrlo brzo biti pozvan da kaže koji su to kompletni idioti koji su tada organizovali rušenje. **Veroljub li još neko želi reč? (Ne)Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i LJiljana Mihajilović.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Pre nekoliko meseci, Ustavni sud Republike Srbije je utvrdio da su, čini mi se, dva člana, iz dva zakona koja se tiču sudija i sudova, nisu u skladu sa Ustavom i zakonom. Odnosno sa Ustavom. To To se u suštini tiče mnogo manje značajnog pitanja, operativno vrlo značajnog za funkcionisanje pravosuđa, ali eto, Ustavni sud je odlučio.Kada bi Ustavni sud pogledao ovaj član 29. ovog Predloga zakona, verovatno bi se izjasnio i rekao – zakonom o budžetu Republike Srbije, ne mogu da se rešavaju ove stvari koje se tiču organizacije i finansijskog, ako može se Doduše, možda i ne bi to rekao s obzirom da će uskoro da se proberu nove sudije. Verovatno će da se ponovo izaberu one stare, koje su rekle da Briselski sporazum je politički pamflet, a ne pravni akt, jer ne proizvodi pravno dejstvo i nikoga ne obavezuje da se poštuje, tako da je to sve moguće.Znači, u Omnibus zakonu imamo sve i svašta, pa posle ovoga, vama uopšte nisu potrebni ovi drugi propisi, jer od 9. do 40. člana se nalaze norme iz podzakonskih akata, norme iz nekih zakona, a i imaginacije na temu kako da izigramo neki zakon, a sve se pravda sa finansijskom stabilnošću i vrlo teškom situacijom u kojoj se Srbija nalazi.Predlažem da usvojite ove naše amandmane i da svedete Zakon o budžetu RS, na ono što bi rekle komšije – proračun. Samo proračun. Više cifarski, nego tekstualni. li još neko želi reč? (Ne)Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. **Zoran amandmana je da se promeni početak člana 29. koji kaže – predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava, itd, a da piše da je Visoki savet sudstva nadležan za to, a ne predsednik Visokog saveta.I ovo je moj pokušaj da rasteretim nosioce najviših funkcija obaveze koja im ne treba. Lakše bez samara, lakše bez obaveza, koje su inače diskutabilne i daju jedan veliki nivo odokativnosti.U odgovoru na amandman kaže – amandman se ne prihvata iz razloga što je članom 6. stav 2. Zakona o Visokom savetu sudstva propisano da predsednik Vrhovnog saveta sudstva predstavlja Savet, rukovodi njegovim radom i vrši druge poslove u skladu sa zakonom.Ovo je argument za moj predlog? Ovo, kako je definisan položaj predsednika Visokog saveta, je argument za moj predlog? Da Visoki savet po budžetu dobije ovlašćenje da deli sredstva, a onda će predsednik tog saveta, u okviru svojih nadležnosti po Zakonu o Visokom savetu sudstva da odrede da li će to raditi on, napraviće neku neku normativu kad može, kad ne može, može to da prebaci sekretaru, može da ovlasti neko peto lice. Predlogom amandmana koji sam dao se, ponavljam, kao i u slučaju ministara, rasterećuju pojedinci cezarističkih povlašćenja, a samim tim i rizika da pogreše, ili još gore da urade namerno nešto loše, i da se to stavi u sistem da institucije budu nadležne za nešto, a onaj ko trenutno vodi tu instituciju, po zakonu koji definiše posao te institucije, preuzima svoj deo odgovornosti. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Tomislav Žigmanov, Nataša Vučković i Vesna Marjanović.Da li neko želi reč?

Hvala, predsedavajući.Predložila sam da se svi nalozi dati od strane predsednika Visokog saveta sudstva za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi obavezno objavljuju na mesečnom nivou, i to najkasnije do 10 u mesecu za prethodni mesec, na internet prezentaciji Ministarstva pravde i Visokog saveta sudstva.U obrazloženju se navodi da je Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova, propisan način i rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja za sve budžetske korisnike, pa i Visokog saveta sudstva. Tako da, predlagač smatra da nema osnova da se ovim zakonom samo za jedan organ propisuju drugačiji rokovi i načini izveštavanja.Dalje citiram, sistemu.Pitam predlagača, kojom metodologijom je to moguće ustanoviti pojam „vrlo vidljivo“? Da pojasnim, u obrazloženju se prvo kaže da se ne može ustanoviti obaveza za jedan organ, a ustanovljavam istu obavezu za sve. Ako se drži tog stava da ne možete da ustanovite obavezu, zašto u drugoj rečenici obrazloženja amandmana predlagač sada objašnjava gde je propisana obaveza, za koju je prethodno Vlada kazala da ne može da je ustanovi.Dakle, ostaje potpuno nejasno da li predlagač može da je ustanovi, ne može da je ustanovi ili ona uopšte ne postoji?Hvala.

amandmanu, narodni poslanik Saša Radulović.Jedan minut imate. **Saša Radulović** Potpuna transparentnost i transparentnost su ključni za borbu protiv korupcije. Oni su ključni za uvođenje reda, oni su ključni za to da možemo da vidimo kako se troši novac poreskih obveznika, koliko efikasno radi državna uprava u svim mogućim oblastima, koliko dobro i domaćinski se ponaša?Potpuna transparentnost treba da se odnosi na sve državne organe, da svi objavljuju, svakog meseca za prethodni mesec, i koliko je novca potrošeno, i kome je tačno otišao novac, znači spisak pravnih i fizičkih lica koji su dobili novac. Ne zaposlenih, nego onih koji po ugovorima rade. Svi ugovori moraju da budu objavljeni. To je jedini i najbolji način da sprečimo korupciju, koja izjeda budžet, izjeda javne finansije.Znači, i ovaj amandman, kao i mnogo drugih amandmana koje smo podneli danas traže tu potpunu transparentnost i svaki od njih je Vlada odbila. Ne postoji ni jedan razlog, zašto ne bi sve državne organe naterali da transparentno svakog meseca, za prethodni mesec, objavljuju kako je svaki dinar iz budžeta potrošen. **Veroljub Zahvaljujem, kolega Raduloviću.Nema više vaša poslanička grupa vremena.Da li još neko želi reč? ima narodni poslanik Ivan Manojlović. gde jedna politička partija ,po svemu sudeći i po onome što možemo da zaključimo ovde, kao da ima tapiju i kao da su izmislili internet.Od samog ulaska u parlament, jedino je internet ono što je njima bitna stvar, internet, internet. Zaista, ako se nešto ne bi objavilo na internetu kao da to ne postoji. I možemo da razumemo, jer oni izgleda jedino na internetu mogu da budu u nekoj većini, na internetu mogu da pruže građanima Srbije bolji život, bolje uslove, ali bojim se da će ipak, a na sreću građana Srbije, sve na tom internetu samo i da ostane. Hvala puno.

dr Dušan Vujović. **Dušan Vujović** Ja sam lično veliki pristalica transparentnosti i saopštavanja svih podataka, ali u skladu sa svim zakonima koji važe kod nas.Prema tome, ne možemo da saopštavamo podatke o pojedinačnim transakcijama, ne možemo da saopštavamo podatke koji nisu prošli odgovarajuću proveru konzistentnosti, proveru revizije i odluke Vlade, ako se radi o podacima o kojima je Vlada nadležna da odlučuje, ne možemo da tražimo neke stvari.Sad ću vam citirati primere iz mog iskustva gde neki nezavisni organi traže da se saopštavaju podaci koje je neko dobio na uvid po službenoj dužnosti, a nema pravo pravo da te podatke drži i saopštava. Znači, to je eklatantni primer kršenja principa podataka. Nema pravo.Milicioner ima pravo da vas legitimiše, ali nema pravo da dalje vaše lične podatke deli.Ono

pitanja državne pomoći, pitanja nekih mera, pitanja nekih ugovora, itd. Prema tome, takve primere moramo da izbegnemo.Zato, ponavljam, sa punom odgovornošću da, pristalica sam pune transparentnosti, punog izveštavanja. Radimo sve što je u našoj nadležnosti da završni računi budu završeni. Očekujem da ćemo vrlo skoro završiti završni račun za 2015. godinu i očekujem da ćemo u svim elementima ovog budžeta koji sada usvajamo, to uraditi u narednoj prihvatam implicitne sugestije brojnih poslanika ovde, da ovaj deo od člana 9. do kraja, predstavlja rezultat, čini mi se, nesređenog navođenja navođenja pojedinih zakonskih rešenja i njihovog preciziranja da bismo obezbedili sve neophodne strane za izvršenje budžeta. **Veroljub Arsić** da se to reši zakonima kojima te oblasti prirodno pripadaju i kad to budemo imali sređeno onda ćemo sledeće godine, nadam se, moći da kažemo – u članu 9. sledeći zakoni regulišu izvršenje budžeta i samo da navedemo nazive tih zakona i da ne moramo da ponavljamo sve ove stvar.

Stav 104. vam kaže – ako se narodni poslanik, a odnosi se i na govornika, u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, imate pravo na repliku.To što vi odlučujete kao predsedavajući o tome da li će neko dobiti repliku ili ne, ne znači da možete da odlučite kako vam padne na pamet. tačno, a tačno je, i u slučaju prvog obraćanja poslanika SNS i u slučaju ministra, dozvolite jednu normalnu diskusiju i poštovanje Poslovnika. Gospodine Raduloviću, stvar je u tome što je ministar izneo neke činjenice, nije on vas pogrešno protumačio, i na izvestan način čak i izrazio slaganje sa vašim amandmanom.Sad mi nije jasno - šta ste vi pogrešno protumačeni?(Saša )Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Belačić i Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? član 30. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. **Zoran Živković** Sličan je razlog kao i na moj prethodni amandman, s tim što se ovde radi o Državnom veću tužioca. Tražim da se amandmanom umesto predsednik Državnog veća tužioca da Državno da Državno veće tužioca bude odgovorno za transfere sredstava i sve te druge stvari.Opet u obrazloženju imam odgovor da po zakonu, član 6. stav 2. Zakona o Državnom veću tužioca, propisano je da predsednik Državnog veća predstavlja državno veće i rukovodi njegovim radom i vrši druge poslove u skladu sa zakonom. Upravo to i predlažem, gospodine ministre sa saradnicima. Upravo to i predlažem, da se na osnovu tog zakona promeni ovaj stav, da Državno veće ima tu odgovornost, a u skladu sa Zakonom o Državnom veću će odgovornost u okviru svoje nadležnosti preuzeti ili predsednik ili neko drugi.Time, još jednom, pokušavam da zaštitim od greške, namerne ili nenamerne koja je posledica znanja ili neznanja ili previše znanja. Ume nekad da se preuči, da se prave greške koje su nedopustive.Mi smo pre neki dan imali primer da jedan visoki rukovodilac kaže da nismo ratovali 17 godina i da je to rekord. Taj visoki rukovodilac nema pojma. Nismo mi ratovali i po 45 godina. Prema tome, kažite Vučić Aleksandru da 17 godina bez ratova

Zahvaljujem.Samo da razjasnim. Zakon o budžetu ne utvrđuje nadležnosti VSS, ni Državnog veća tužilaca zato što je to već propisano i Zakonom o VSS i Zakonom o Državnom veću tužilaca i Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o javnim tužilaštvima, gde upravo propisuju zašto su nadležni ovi organi kada je u pitanju raspodela sredstava iz budžeta. I Zakon o sudskim taksama upravo koji se pominje ovde govori koji je to deo sudskih taksi koji se raspodeljuje na plate zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, a Zakon o budžetu u ovom delu samo propisuje proceduru na koji način se ta sredstva preraspodeljuju i ko je odgovoran.Znači, Zakon o budžetu ne ustanovljava nadležnost ovih organa koje su već ustanovljene drugim zakonima.(Zoran

član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Tomislav Žigmanov, Nataša Vučković i Vesna Marjanović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 39. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč?

Vi ste, kao najgora Vlada u istoriji Srbije, samo u ovoj godini lokalnim samoupravama oduzeli pet milijardi dinara. Srpska napredna stranka je, za pet godina svoje bahate, korumpirane vladavine, lokalnim samoupravama oduzela 50 milijardi dinara. I odatle vama taj suficit lažni o kome vi pričate, dok građani sa druge strane gladuju.Meni je žao što i vaši poslanici koji dolaze sa lokala, kao gospodin Marković, na primer, u hodnicima govore da je ovo skandal što se tiče lokalnih samouprava, a ovde moraju da dignu ruku ili da zvone kada vi pritisnete to zvonce. To ne treba da bude uloga narodnih poslanika. Na šta ste doveli lokalne samouprave, čak i one u kojima vi vladate, govori podatak da u Kraljevu kao najbolju investiciju vi otvarate semafor, dok sa druge strane na Voždovcu, vi kao napredni, otvarate pešački prelaz. Pa šta će nam sada biti, otvaranje konzerve? Hoće li to biti uspešan projekat Aleksandra Vučića i…(isključen

samo sam hteo da vam kažem, da vas podsetim da ste vi u vašem amandmanu tražili da se uveća iznos za vašu opštinu Smederevsku Palanku, a da se oduzme iznos od grada Novog Sada. E sada, obrazložite u preostalih 35 sekundi zašto tražite da se umanji Novom Sadu, to bi voleli Novosađani da čuju, šta želi Demokratska stranka, i zašto da se uveća

nadstrešnicu za bicikle. Gradonačelnik Novog Sada, što je još sramnije, uz prisustvo generala Vojske Srbije, ministre Đorđeviću, otvara kapiju. otvara kapiju. Pa, da li je svakog jutra kada izađe iz spavaće sobe i to je otvaranje nove investicije? To je sramota za građane

koji je kao i Demokratska stranka koja je za sve ove godine uništila sve što je mogla da uništi, proziva gradonačelnika Novog Sada koji otvara radna mesta, koji je otvorio hiljade radnih mesta u Novom Sadu, koji je sproveo investicije u Novom Sadu. Kako vas nije sramota?Ja vas molim, predsedavajući, zaštitite dostojanstvo Narodne skupštine, da ne dozvolite da ljudi na ovakav način blate ljude koji rade u interesu svojih građana i za podizanje kvaliteta života svojih građana.